Jón Ármann var fæddur á Húsavík 21. júní 1927. Foreldrar hans voru Héðinn Maríusson útvegsbóndi og Helga Jónsdóttir húsmóðir. Jón Ármann lauk prófi í viðskiptafræði við Háskóla Íslands árið 1955 og sótti einnig námskeið í spænsku við skólann. Hann dvaldist á Spáni um tíma þar sem hann lagði stund á spænska tungu og menningu. Að námi loknu sinnti Jón Ármann ýmsum störfum, fyrst norðan heiða á uppvaxtarslóðum sínum, en svo syðra. Hann sinnti margvíslegum störfum á langri starfsævi, sem oft voru tengd sjávarútvegi og frumkvöðlastarfi innan hans.

Þá tók hann sæti á þingi sem varaþingmaður haustið 1982. Þótt stjórnmál og sjávarútvegsmál væru lengstum aðalviðfangsefni Jóns Ármanns var hann mikill áhugamaður um hreyfingu og útiveru almennings og það var í þeim anda hollustu og heilbrigðis sem hann gerðist baráttumaður gegn tóbaksreykingum, löngu áður en það komst almennt á dagskrá. Var Jón Ármann forvígismaður þess á Alþingi að tóbaksauglýsingar voru bannaðar í upphafi áttunda áratugar síðustu aldar.